Uvažene zastupnice i zastupnici nastavljamo sa popodnevnim zasjedanjem kao što je najavljeno sa točkom broj 7. - Konačni prijedlog zakona o djelatnosti socijalnog rada, drugo čitanje, P.Z. br. 752. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog Zakona primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na drugo čitanje Zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. Izvješća ste primili na sjednici, amandmane je podnio Klub HNS HSU-a. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Ante Zvonimir Golem, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. Izvolite. uvažene dame i gospodo zahvaljujem. Evo dozvolite samo u nekoliko kratkih crta, pred vama se nalazi Prijedlog zakona o djelatnosti socijalnog rada, o kojem je ovaj Sabor već raspravljao ove godine u prvom čitanju te vas želim upoznati da smo sukladno raspravi koja je provedena u Hrvatskom saboru ovaj prijedlog dopunili sa jasnim razgraničenjem između kompetencije o ovlasti rada socijalnog radnika prvostupnika i socijalnog radnika magistra socijalnog rada što je izašlo iz rasprave tijekom tijekom prvog čitanja u ovom Saboru. Ovo što će se s ovim Zakonom dobiti potrebno je reći da se po prvi puta u Republici Hrvatskoj regulira djelatnost socijalnog rada što znači da svaki naš korisnik u sustavu socijalne skrbi, u sustavu obrazovanja, u sustavu pravosuđa, u sustavu zdravstva koji treba dobiti socijalnu uslugu, uslugu socijalnog radnika na bilo koji način sada može biti uvjeren da će ta usluga biti na temelju stručne podloge i to je sada neupitno kao što se već danas raspravljalo o kvaliteti koja će se provoditi, a ovo je onaj osnovni dio, dakle, ovim zakonom se osigurava da socijalni radnici, što i zaslužuju i imaju svoju komoru, da komora nadzire rad socijalnih radnika i da socijalni radnici dobivaju svoje licence čime je zagarantirana sigurnost kvalitete i pružanje usluga korisnicima socijalnog sustava. Ja bih sada ovoliko, ukoliko bude pitanja, ja se zahvaljujem. zahvaljujem. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? KOLIko vidim ne. Otvaram raspravu, pravo su na redu klubovi, u ime Kluba HDZ-a uvažena zastupnica Nedjeljka Klarić. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Djelatnost socijalnog rada je djelatnost od javnog interesa za Hrvatsku i ovim se zakonskim prijedlogom može upravljati i u radnom odnosu i u privatnoj praksi. Ovim zakonskim rješenjem uređuje se i osnivanje Hrvatske komore socijalnih radnika kao samostalne i neovisne strukovne organizacije sa statusom pravne osobe sa javnim ovlastima. Profesionalni razvitak struke u konačnici će pozitivno utjecati kao što smo već čuli u uvodnom izlaganju od državnog tajnika prema korisnicima usluga i njihove okoline. Opći je cilj općeg socijalnog rada pomoć i podrška pojedincima, grupama ali isto tako i zajednici sa svrhom podizanja kvalitete života. Socijalni rad je profesija koja se zasniva na humanističkim idealima i ljudskim pravima onako kako su koncipirana u međunarodnim dokumentima. TA znanstvena disciplina izučava ljudsko ponašanje i međuljudsko ponašanje pa je logično da ih nastoji unaprijediti. Dakle osnažiti ljude radi promicanja njihove dobrobiti. Isto tako socijalni rad intervenira u u međusobne interakcije ljudi sa njihovim okruženjem. Posebno cilja na borbu protiv kršenja ljudskih prava, nejednakosti i socijalne nepravde, svih oblika diskriminacije i intervenira sa različitih razina prema pojedincu, grupama i ukupno zajednici. jako je široko područje primjene djelatnosti socijalnog rada, a to su socijalna skrb, zdravstvo, znanost, obrazovanje, odgoj, pravosuđe i do donošenja ovog Zakona u Hrvatskoj ta djelatnost nije bila zakonski regulirana. Stoga je ova Vlada u travnju ove godine kao jednu od mjera u strategiji daljnjeg razvitka sustava socijalne skrbi uvela donošenje Zakona koji uređuje uvijete za obavljanje djelatnosti, sadržaje i načine djelovanja, standarde obrazovanja, dužnosti, kao i stručni nadzor nad radom socijalnih radnika. I sustav visokog obrazovanja doživio je određene promjene u zadnjih 10-tak godina i radi približavanja suvremenim standardima visokog obrazovanja u zemljama Europske unije. zato je došlo i do promjena u zvanjima pa su socijalni radnici osobe sa završenim diplomskim studijem i zvanjem magistra socijalnog rada, magistra socijalne politike i sa završenim preddiplomskim studijem i zvanjem prvostupnika socijalnog rada. Ovaj zakon se na odgovarajući način odnosi na diplomirane socijalne radnike i na diplomirane inženjere socijalnog rada kao i na socijalne radnike sa višom stručnom spremom. Svi su u obvezi stalno obnavljati stečena zvanja te usvajati nova kao i vještine. Tekstom koji je pred nama Zakon razgraničava razlike između magistara socijalnog rada i sveučilišnog prvostupnika, kao što precizno definira područja u kojima se provodi djelatnost socijalnog rada. Donošenjem ovog Zakona stvoriti će se uvjeti uspješnije djelovanje profesije socijalnog rada u procesu preustroja sustava socijalne skrbi i drugim aktualnim društvenim promjenama. Djelatnost socijalnog rada provodi se u području socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, zdravstva, pravosuđa, obitelji i međugeneracijske solidarnosti, civilnoga društva, vjerskih i humanitarnih zajednica i kao samostalna profesionalna djelatnost. Do sada su se socijalni radnici radi poboljšanja kvalitete stručnoga rada imali mogućnosti djelovati kroz članstvo u Hrvatskoj udruzi socijalnih radnika i njeni počeci datiraju iz daleke 1954. godine pa ih sada ima oko 800 članova Hrvatska udruga socijalnih radnika je članica međunarodne udruge socijalnih radnika osnovane još 1926. godine, a europska udruga je organizirana kao pravna osoba i broji 156 tisuća 600 članova iz svih dijelova Europe. Podatak iz našeg ministarstva govori da je 2008. godine u sustavu socijalne skrbi u Hrvatskoj zaposleno tisuću 250 socijalna radnika. Klub zastupnika HDZ-a smatra neophodnim ustanoviti jedinstveni registar zaposlenika prama vrstama javnog djelovanja. Ovo iz razloga što u ovom trenutku ne znamo točno reći koja je to ukupna brojka socijalnih radnika koji su zaposleni u području zdravstva, pravosuđa, odgoja i obrazovanja, unutarnjih poslova u jedinicama regionalne i lokalne samouprave, u privatnom sektoru, vjerskim organizacijama i udrugama civilnog društva. Nadalje, Klub zastupnika HDZ-a pozdravlja odredbu da stručni radnik koji je položio stručni ispit u svojoj stručnoj spremi u drugoj djelatnosti više nije u obvezi polaganja stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi. Klub HDZ-a smatra također kvalitetnim rješenje da se stručni nadzor nad uslugama socijalne skrbi vrši od strane ministarstva, a nadzor nad uslugama socijalnog radnika je u nadležnosti Hrvatske komore socijalnih radnika. Ovo se odnosi na sve djelatnosti i na privatnu praksu što je iznimno važno radi možebitnih nepravilnosti kao što je rad na crno. Isto tako je dobro što su stručni radnici u djelatnosti socijalne skrbi obvezni biti članovi strukovne komore. Kvalitetno je i to što su usluge socijalnog rada kao stručne usluge koje može pružati samo socijalni radnik regulirane ovim tekstom usklađenje sa novim Zakonom o socijalnoj skrbi koji je stupio na snagu 2. lipnja ove godine. Zaključno, Klub HDZ-a podržava donošenje ovog teksta zakona u drugom čitanju jer jamči daljnji napredak struke. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je na redu uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Državni tajniče, kolegice i kolege. Pa ovaj zakon je potreban i važan jer uređuje područje socijalnog rada kojim se rješavaju nepovoljna stanja u zajednici bilo da se radi o pojedincu ili grupi. Socijalni rad je struka koja utječe na socijalnu promjenu, rješavanje socijalnih problema u ljudskim odnosima, osnaživanjem osoba pa tako i cijele zajednice. Podupire socijalno ugrožene, pomaže i štiti ranjive članove zajednice. U području socijalnog rada građani korisnici socijalnih usluga iz godine u godinu su sve više korisnici različitih socijalnih usluga. Razni oblici pomoći korisnicima su osigurani u 259 domova socijalne skrbi i 80 centara za socijalnu skrb sa 24 podružnice i 11 Ureda centra za socijalnu skrb u Zagrebu. Posebno je važno urediti razinu obrazovanja i znanja za sve osobe koje rade i djeluju u sustavu socijalne skrbi, jer je u ovom području djelovanja centar zbivanja čovjek. Onaj tko se odluči za ovo humano zanimanje osobito treba biti osjetljiv na probleme drugih i imati motivaciju da im pomogne takve osobe moraju biti emocionalno stabilne i motivirane prema pomaganju drugim osobama. Socijalni radnik mora biti dobro osposobljen da svoj posao izvršava kvalitetno i zbog toga mora konstantno učiti i razvijati vještine u radu sa klijentima korisnicima socijalne pomoći. Isto tako treba naglasiti da kod ovih zanimanja ima ponekad i neugodnih situacija, jer se najčešće socijalni radnici susreću s osobama u nevolji koje su zbog toga vrlo frustrirane i čak nepredvidive. Ti anđeli bijede kako bi se mogli nazvati socijalni radnici, u pravilu susreću se sa bijedom, siromaštvom, nesrećom, žalošću, sa svim ljudskim nedaćama. Zato broj zaposlenih socijalnih radnika danas u Hrvatskoj je po meni nedovoljan i mislim čak da se poveća duplo da ne bi bilo dovoljno s obzirom na broj korisnika socijalnih usluga. Zbog nedovoljno zaposlenih socijalnih radnika često dolaze u pitanje sve one vrline i kvaliteta rada koju socijalni radnik mora zadovoljiti. Iako se ponekad organiziraju važne humanitarne akcije kao što je svakako za pozdraviti "Tjedan ljubavi za beskućnike", tu humanitarnu akciju organizira Društvo studenata socijalnog rada još od 1999. godine uoči svakog Božića. Cilj je da najsiromašnijim, najmarginalnijem dijelu stanovništva približe se tradicionalne vrijednosti pomaganja i božićnog duha. Ne bi štetilo da i centri za socijalnu skrb organiziraju različite humanitarne akcije kojima bi se pomoglo socijalno ugroženim kategorijama ljudi, a posebno da takve akcije provode se na razinama jedinica lokalne samouprave. Posebne je prilika da se obilježi Međunarodni dan socijalnog rada 15. Ožujak i to sa nizom humanitarnih akcija. Za pozdraviti je i to što ovim zakonom uređuje se i osnivanje hrvatske komore komore socijalnih radnika kao samostalne i neovisne strukovne organizacije, mjesto gdje će se razmjenjivati različita iskustva, bolja međusobna povezanost profesije i pronalaziti najbolja rješenja kako se nositi sa izazovima socijalnih uvjeta u globalnom društvu. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvažena zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Kunst vi ste u svojoj raspravi spomenuli jedan od problema, a to je nedovoljan broj zaposlenih socijalnih radnika. Ja bih se tu mogla složiti s vama obzirom da imam dugogodišnje iskustvo u kontaktu sa socijalnim radnicima kada su u pitanju osobe s invaliditetom dakle jedan od skupina koja vrlo često, da ne kažem najčešće, koristi usluge centara za socijalnu skrb. Dakle, najbliže i najuže surađuju sa socijalnim radnicima. Međutim, ja mislim da će ovaj zakon pomoći da ubuduće socijalni radnici, dakle slažem se s tim da bi ih trebalo biti više zaposlenih, ali da kroz cjeloživotno učenje da se educiraju za rad sa tako posebno osjetljivim skupinama. Ne mislim pritom samo na osobe sa invaliditetom, nego i na sve druge kategorije ljudi koji se nađu u potrebi, a sve radi što kvalitetnijeg uključivanja takvih ljudi u zajednicu. Mislim da je to prijeko potrebno jer današnja iskustva pokazuju da konkretno mogu reći za osobe sa invaliditetom, da mnogi nisu baš u potpunosti zadovoljni pružanjem usluga svojih socijalnih radnika, odnosno nepružanjem usluga u smislu da im nešto daju, nego da ih navedu na pravi put, da ih upute gdje i kako svoja prava ostvariti. Stoga evo vjerujem da će se i ovim Zakonom doći do što boljeg i kvalitetnijeg rješenja kako bi bili zadovoljni i socijalni radnici i korisnici socijalnih usluga. Hvala.

to je stvarno humano zanimanje kao što sam rekao i ta osoba treba biti osobito osjetljiva na probleme ljudi sa kojima se susreće. Jer kao što sam rekao na žalost susreće se samo sa problemima i logično da onda ta osoba mora biti posebno educirana kako sa takvim ljudima i dalje komunicirati. Sigurno da ima više zaposlenih u toj djelatnosti, da možemo reći da bi tada i usluga morala biti kvalitetnija. To bi trebalo biti logično. Jer s obzirom na nedovoljan broj zaposlenih ponekad na žalost dolazi u pitanje i ta kvaliteta i taj odnos ponekad sa tim osjetljivim skupinama sa kojima se socijalni radnici, u stvari ne najčešće nego se u stvari konstantno susreću u svom poslu. Tako da u svakom slučaju ja vjerujem da i evo ovaj Zakon će biti najbolji doprinos tome da se i poboljša i educiranje, a vjerujem da prema financijskim mogućnostima da se i zaposli još jedan dodatni broj ljudi u toj djelatnosti. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I u pojedinačnoj raspravi na redu je uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Dakle, evo još jedan od važnijih zakona koji uređuju važnu djelatnost i konstatacija da do sada djelatnost socijalnog rada koja je od javnog interesa nije bila regulirana. Također konstatacija da je Vlada Republike Hrvatske svojom Strategijom razvoja socijalne, sustava socijalne skrbi se obvezala donijeti ovaj Zakon i radosni smo da je Vlada ispunila to svoje obećanje i da donosi jedan ovako važan zakon i uređuje jednu ovako važnu djelatnost. Osobito je ova djelatnost važna i zbog toga jer je, jer djelatnici socijalne koji se bave socijalnim radom kao takvim su uključeni u socijalnu skrb i u zdravstvo i u znanost i u pravosuđe. Ja bih s obzirom da sam posljednji u ovoj raspravi, a pošto imamo još važnih zakona zaključio svoje izlaganje sljedeće. Budući se radi o vrlo važnoj djelatnosti očekujemo potporu svih u ovoj sabornici. Nedopustivo je da recimo za jedan ovakav zakon nemamo potporu sviju. Ako nisu sad nazočni na raspravi bilo bi očekivati da dođu i da glasuju za jedan ovakav zakon. U protivnom ja mislim da bi se moglo otvoriti još jedno mjesto za jednog socijalnog radnika barem i u Saboru jer se socijalni djelatnici bave socijalnim radom, a on je humanistička djelatnost, izučava, bavi se ljudskim ponašanjem i međuljudskim odnosima a s ciljem njihovog unapređenja. Ne kažem da i meni ne bi dobro došao povremeno i mnogim drugima. Ali osobito dobro bi došao onima koji pred svim zaprekama zapravo reagiraju bijegom. I u svim prilikama gotovo da se identično ponašaju. I mislim da odašilju jednu vrlo ružnu poruku kako bi izgledala sutra vlast koju će oni činiti kad dok se susretnu sa problemom zapravo reagiraju bijegom. Evo u tom slučaju bio bi red doista da budu tu kad se bude donosio ovaj Zakon i da daju potporu ovom Zakonu. U protivnom predlažem da postupimo kako sam predložio. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Želi li predstavnik predlagatelja zaključno reći nekoliko riječi? Nema potrebe. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti. Hvala.